Готові реєструватись? Як завжди, нагадую: реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки першої зліва. Прошу реєструватись.

В залі зареєстровано 170 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим. Сьогодні день народження у нашої колеги Софії Романівни Федини. Вітаю вас!

Доброго дня, шановні колеги! Ну, ви ж знаєте, ми з вами вчора говорили про це з трибуни, що по тарифам сьогодні на 9:15 збирається нарада на чолі з керівництвом парламенту, всі лідери фракцій мусили бути присутніми. Тому що, ви знаєте, що тарифи сьогодні для кожної родини – це номер один. І все, що пов'язано з тарифами – в країні сьогодні корупція номер один. І гроші, які люди платять за тарифи, прекрасно мільярдами списуються на приватні рахунки. Все це покривається. В 9:15 сьогодні, я дякую керівництву Верховної Ради, всі зібрались на нараду, лідери фракцій зібрались на нараду для того, щоб проговорити, як знайти вихід із ситуації з тарифами. Не прийшли два лідери фракцій – від "Слуги народу" і від "Європейської солідарності". Я не можу зрозуміти, вас не цікавить це питання по тарифам? Чи у вас немає настрою його розглядати, чи часу немає? У підсумку сьогодні нарада була зірвана. І можу сказати, що всі лідери фракцій, які були сьогодні на нараді, разом з керівництвом Верховної Ради проговорили цілу низку питань, що ми будемо робити далі. Перше, що буде зроблено. Це ми на Погоджувальній раді на наступному сесійному тижні будемо просити поставити на голосування прямо на Погоджувальній раді питання про включення законопроектів всіх, які стосуються тарифного питання, для того, щоб визначити, який день ми присвячуємо виключно тарифам. Якщо на Погоджувальній раді не буде проголосовано за те, щоб зробити один день сесійних засідань, присвячених тарифам, ми будемо збирати 150 підписів і будемо наполягати на тому, щоб провести позачергове засідання в четвер наступного сесійного тижня. 150 голосів у Верховній Раді для того, щоб розглянути питання тарифів, я переконана, є. І більше того, чомусь у мене є таке сподівання, що якщо законопроект 4680, який дає можливість поновити порядок забезпечення людей природним газом, теплом, гарячою водою в порядку, який існував у країні 23 роки, до 2014 року, цей Закон 4680 знайде підтримку в залі, навіть якщо не будуть прийняті рішення в цілому фракціями. Іншими словами, дорогі друзі, або парламент стане парламентом, а не обслуговуючим персоналом, або депутати будуть служити людям, або сприяти корупції. І ми переконані, що позачергове засідання Верховної Ради, яке буде присвячене нормалізації ситуації з тарифами, воно покаже, хто є хто в цій залі. І нарешті ми проголосуємо те, що потрібно людям, а не те, що потрібно великим корупційним утворенням. Слава Україні! Верховна Рада України розглядає звіт і доповідь державних органів і посадових осіб. Згідно зі статтею 6 Закону України "Про прокуратуру" Генеральний прокурор особисто звітує про діяльність органів прокуратури перед Верховною Радою України на її пленарному засіданні. Відповідно до Регламенту пропонується наступний порядок розгляду цього питання: доповідь Генерального прокурора – до 20 хвилин; відповіді Генерального прокурора на запитання народних депутатів України – до 20 хвилин; виступ представника профільного комітету – до 10 хвилин; виступи від депутатських фракцій та груп, як завжди, 3 хвилини від кожної фракції, тобто 21 хвилина. Загальний час розгляду цього питання – 1 година 11 хвилин. Переходимо до розгляду питання. На трибуну запрошується для доповіді Генеральний прокурор України Ірина Валентинівна Венедіктова.

Доброго дня, шановні колеги, шановний пане Голово, шановні депутати, шановні українці! Майже рік тому, стоячи за цією трибуною, я взяла на себе обов'язок відновити потужну державну інституцію, спроможну ґрунтуватись на кращих міжнародних стандартах, забезпечити високу якість реалізації конституційних функцій та ефективну координацію діяльності органів порядку в сфері протидії злочинності. Я обіцяла українському народу виконувати свої обов'язки добросовісно, чесно і сумлінно та завжди керуватися засадами верховенства права. За цей рік я не зрадила жодній зі своїх обіцянок і так буде і надалі. Сьогодні ж, звітуючи перед вами, шановні народні депутати, і перед суспільством, про наші досягнення за 20-й рік, я можу впевнено сказати, що ми рішуче рухаємося на шляху системних змін. І це при тому, що минулий рік видався для органів прокуратури дійсно непростим. Оскільки він був насичений різними динамічними процесами, які в той чи інший спосіб впливали на інтенсивність нашої роботи. Це реалізація процесу реформування органів прокуратури, початок діяльності Офісу Генерального прокурора, завершення атестації працівників, створення обласних прокуратур та підготовка запуску окружних. Певною мірою в ритм нашої діяльності внесли свої корективи введені в державі карантинні обмеження, передусім щодо роботи судової системи. Однак в таких непростих умовах турбулентності нам вдалося не лише забезпечити ефективну реалізацію конституційних функцій, а й суттєво покращити результати діяльності порівняно з 2019 роком. Розпочну зі своєї найважливішої обіцянки – продовжити реформу органів прокуратури без жодних перекосів. Ні для кого не секрет, що реформування всієї системи прокуратури було зумовлено насамперед надзвичайно низьким рівнем довіри суспільства до цієї інституції. І реанімаційними заходами, без повного оновлення всієї системи, ми не мали змоги обійтися. Тож ми з вами в парламенті майже півтора року тому підтримали ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським реформу органів прокуратури, яка стала визначальним кроком на шляху до абсолютно нової моделі прокуратури. Тож попри сумніви всіх скептиків щодо продовження реформи зі зміною Генерального прокурора, я готова вам відзвітувати, що наразі вона вже фактично завершена. Що ми маємо за її результатами? Загалом в органах прокуратури атестацію успішно подолали дві третини прокурорів: 7 тисяч 157 з 11 тисяч 166 осіб, що становить 64 З 2 січня 20-го року розпочав роботу Офіс Генерального прокурора та з 11 вересня 20-го року – обласні прокуратури. Найближчим часом розпочнуть свою роботу окружні прокуратури. І на цьому ми остаточно завершимо реформу органів прокуратури. Дійсно, відносно тривалий процес реформування дещо деморалізував колективи прокуратур. Але ми спільними зусиллями відновили командний дух і вже зараз прокурори всіх ланок демонструють системну і ефективну діяльність. Ключовим елементом підвищення рівня довіри суспільства до органів прокуратури є створення позитивного іміджу прокурорів як доброчесних та незалежних професіоналів із нульовою толерантністю до корупції. Тож особливу увагу ми приділяємо питанням розробки нових стандартів професійної поведінки прокурорів та системи оцінювання їх роботи. Торік на повну потужність запрацював сучасний тренінговий центр прокурорів України, де кожен працівник прокуратури має змогу пройти тренінги з українськими та іноземними викладачами з використанням кращих міжнародних практик. Наступна моя реалізована обіцянка – стрімкий запуск процесу глобальних та інституційних перетворень. Вперше в історії прокуратури моїм наказом затверджено Стратегію розвитку органів прокуратури на 2021-2023 роки. Це наш чіткий покроковий дороговказ, що відображає наші цілі, яких ми прагнемо досягти в найближчі роки. За підтримки Офісу Ради Європи в Україні триває робота з розробки масштабної концепції розвитку кримінальної юстиції та органів правопорядку в центрі якої буде потужний прокурор. Ми продовжуємо комплексні заходи з розроблення та впровадження електронного кримінального провадження. Значну увагу приділяємо напрацюванню комплексних і системних змін до кримінального та кримінального процесуального законодавства, а також питанням удосконалення регулювання правоохоронної діяльності. Із нагальних та актуальних для нас законопроектів: приведення у відповідність до Конституції України функції органів прокуратури та встановлення запобіжника внесення в ЄРДР лише тих відомостей, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення. А також запровадження законодавчих підстав для здійснення спеціального досудового розслідування щодо фігурантів, які переховуються від органів слідства на тимчасово окупованих територіях України та за межами нашої держави. Тож ми, шановні народні депутати, розраховуємо на вашу підтримку в цих надважливих питаннях. І я дуже вам вдячна за вчорашнє голосування в першому читанні законопроекту про спеціальне досудове розслідування. Щодо стану протидії злочинності. Завдяки повністю переформатованій роботі відомства та ефективній координації діяльності всіх органів правопорядку, в цілому нам вдалося вплинути на криміногенну ситуацію в державі. Торік керівниками обласних прокуратур проведено більше 100 координаційних і спільних нарад та особисто мною – 6. Передусім в Офісі Генерального прокурора обговорено питання протидії корупційним кримінальним правопорушенням, злочинам в сфері справляння митних платежів та проти громадської безпеки, а також вчиненим з використанням зброї. Вперше за останні 10 років на нараді під моїм головуванням визначено, скоординовані з керівниками правоохоронних органів, заходи щодо протидії катуванням працівниками органів правопорядку. Внаслідок проведення роботи суттєва активізація розслідування та стрімке збільшення кількості скерованих до суду кримінальних проваджень щодо злочинів усіх вказаних категорій. Загалом завдяки вжитим координаційним заходам знизився рівень криміногенних правопорушень на 10 тисяч населення: 86,4 проти 105,7 минулого року. Помітно зменшилося число усіх облікованих кримінальних правопорушень – 360 тисяч проти 444, в тому числі особливо тяжких – 13,2 тисячі проти 15,4 та тяжких – 125,2 тисячі проти 140,5. На чверть зменшилася кількість кримінальних правопорушень проти власності, передусім крадіжок з квартир на автомобілів, грабежів, розбійних нападів, шахрайств та вимагань, до яких прикута увага кожного пересічного громадянина, і кожному українцю болить безпосередньо це так само. Посилено роботу правоохоронців з викриття латентних злочинів, насамперед збільшилася кількість виявлених злочинів проти довкілля, пов'язаних зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також про привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Повністю усвідомлюючи, що суспільство очікує від реформованої інституції реальних і дієвих результатів, я можу запевнити, що ми їх вже маємо. Кожен прокурор щоденно, сумлінно виконуючи свої обов'язки, сприяє утвердженню верховенства права, законності та правопорядку. А результатом цієї щоденної копіткої роботи є наші спільні досягнення. Торік, за процесуального керівництва прокурорів, органами правопорядку розслідувалося майже 2 мільйони кримінальних проваджень. До суду скеровано понад 119 тисяч проваджень, а це щоденно 5 сотень. Нам вдалося належно скоординувати та суттєво активізувати спільну діяльність всіх органів правопорядку, спрямовану на забезпечення принципу невідворотності покарання. За участю прокурорів судами розглянуто 113,2 тисячі кримінальних проваджень, а це 4,5 сотні проваджень кожного дня. За принциповою позицією прокурорів до реального позбавлення або обмеження волі засуджено понад 14 тисяч осіб. Тож щоденно прокурори, спільно із суддями, забезпечують посадки більше півсотні осіб. І я наведу лише один приклад. Жодному з моїх попередників на посаді не вдалося поставити крапку та відповісти на суспільний запит щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення зухвалого нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Попри встановлення та затримання п'яти виконавців цього злочину, його замовникам та організаторам тривалий час вдавалося уникати відповідальності. Лише в червні минулого року, внаслідок цілеспрямованої та копіткої роботи прокурорів, прийнято рішення про обрання запобіжного заходу колишньому голові Херсонської обласної ради. На підставі зібраних доказів вже в липні Мангеру та помічнику депутата обласної ради Левіну висунуте звинувачення в замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк, а обвинувальний акт щодо них скеровано до суду. Крім того 16 жовтня 20-го року за приховування цього злочину засуджено вже колишнього помічника народного депутата України Павловського. Розпочату Катериною Гандзюк боротьбу з незаконними порубками лісу та розкраданням бюджетних коштів на Херсонщині продовжено. Загалом в ході розслідування нападу на пов'язаних із цим злочином, повідомлено про підозру 18 особам, до суду скеровано 9 кримінальних проваджень, 5 із яких судами вже розглянуто з винесенням обвинувальних вироків. Наразі триває судовий розгляд щодо Мангера та Левіна, і ми очікуємо справедливого вироку. Стан протидії організованій злочинності. Завдяки вжитим Офісом Генерального прокурора координаційним заходам відмічається найбільший стан викриття злочинних угрупувань за останні шість років. Лише той рік на чверть більше знешкоджено організованих груп, якими вчинено більше 3,5 тисяч злочинів. Зокрема суттєво активізовано роботу та знешкоджено вдвічі більше організованих груп, які використовували міжрегіональні та транснаціональні зв'язки. Знешкоджено 33 організованих групи із корумпованими зв'язками, половина з яких діяли в органах влади та управління. Вагомим є досягнення в сфері протидії організованої наркозлочинності, викрито на половино більше таких злочинів, вилучено понад півтори тонни наркотиків. Вдало скоординованими зусиллями прокурорів той рік перекрито шляхи транзиту рекордних партій наркотичних та психотропних речовин. Так, затримано та повідомлено про підозру чотирьом громадянам Туреччини, які контрабандно з Пакистану через порт на Одещині везли близько 1 тонни героїну, вартість якого на чорному ринку складає понад 2,3 мільярди гривень. За принципової позиції прокурорів судами засуджено 234 учасника злочинних організацій. Стан протидії катуванням. У демократичній правовій державі точно немає місця свавіллю правоохоронців, тож особливу увагу приділено прокурорами реагуванню на факти порушення ними прав людини. В 2020 році збільшилася в 13 разів кількість підозрюваних у перевищень влади, а також понад 2 рази у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством. Задля подолання проблеми безкарності правоохоронців, які застосовують катування, розроблено проект концепції державної політики в цій сфері. Протидія корупційним правопорушенням. В умовах сьогодення надзвичайно актуальною залишається протидія корупційним кримінальним правопорушенням, то ж торік посилення координаційної ролі прокурорів сприяла збільшенню кількістю викритих злочинів цієї категорії. Прокурорами щоденно до суду направляється щонайменше 11 проваджень про корупційні правопорушення, загалом за рік їх кількість зросла на 20 відсотків та становить 3 тисячі. Водночас наполовину більше скеровано до суду проваджень щодо привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем – 2 тисячі. Корупційними кримінальними правопорушеннями завдано збитків на суму понад 2,7 мільярда гривень, з яких відшкодовано та забезпечено відшкодування майже 90 відсотків За принциповою позицією прокурорів судами засуджено 620 корупціонерів. Водночас ключовим для держави органом у боротьбі з корупцією у найвищих ешелонах влади є Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яку поза сумнівом має очолити дійсно незалежний і професійний керівник. Маю великі сподівання на те, що з обранням нового очільника САП буде забезпечено ефективну та дієву протидію топ-корупції. В провадження у бюджетній сфері в 4 рази збільшилась сума встановлених збитків: це 3,1 мільярд гривень проти 872 гривень

Схеми ухилення від сплати податків. В результаті ефективної координації Офісу Генерального прокурора торік майже на 50 мільярдів гривень збільшено надходження від сплати податків до бюджету – 507 мільярдів замість запланованих 458 мільярдів. Завдяки належному процесуальному керівництву прокурорів припинено діяльність транзитно-конвертаційних груп, які формували фіктивний податковий кредит так звані "скрутки".

Злагодженими діями всіх органів правопорядку викрито конвертаційні центри, якими сформовано незаконний податковий кредит на суму понад 3,5 мільярди гривень, виведених в тінь. І прокурори спільно з правоохоронцями продовжують щоденну ефективну протидію протиправним схемам ненадходження до бюджету коштів, яких зараз надзвичайно потребують наші військовослужбовці, лікарі, вчителі, пенсіонери. Ми продовжимо цілеспрямовану роботу щодо ефективного розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, адже справи Майдану – це справа честі для нас. Обов'язок органів правопорядку та прокурорів нарешті надати вичерпну відповідь на запитання суспільства: хто причетний до трагічних подій на Майдані, вбивств, викрадень, переслідувань, зловживань та перешкоджань мирним протестам. І ми над цим безперервно працюємо. Як наслідок торік суттєво активізовано цю роботу та втричі зросла кількість осіб, яких Офісом Генерального прокурора повідомлено про підозру. Серед них 24 працівники органів внутрішніх справ, 3 прокурори, 5 суддів та 10 цивільних осіб. Також збільшилася втричі кількість направлених до суду обвинувальних актів стосовно чотирьох десятків осіб. Забезпечено підтримання публічного обвинувачення в сотні судових справ Майдану за обвинуваченням близько 200 осіб. Серед перспектив на цей рік передусім завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів 20 лютого 2014 року мирних протестувальників на вулиці Інститутській в столиці. Також я можу вас запевнити, що цьогоріч ми забезпечимо закінчення слідства в основних справах Майдану з тим, щоби кожний, хто вчинив злочин, поніс справедливе покарання. Вже сьомий рік поспіль в Україні триває збройний конфлікт. З метою захисту інтересів України від дій країни-агресора прокурорами вжито низку дієвих заходів як на національному, так і на міжнародному рівні. Передусім налагоджено пряму комунікацію з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, до якого загалом передано 15 повідомлень про вчинення представниками окупаційних адміністрацій та збройних Наприкінці минулого року від прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда ми отримали очікуване підтвердження, що дійсно в окупованих Криму та Донбасі мають місце воєнні злочини і це є юрисдикцією Гаазького трибуналу, і цього ми чекали більше 5 років. Торік прокурорами до суду з обвинувальними актами направлено майже 8 сотень кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Судами вже засуджено 464 особи. Також Офісом Генерального прокурора зосереджено зусилля на організації процесуального керівництва досудового розслідування злочинів міждержавного характеру. Прикладом ефективної організації цієї роботи є справа світового масштабу за фактом збиття ракетою в зоні конфлікту над окупованою частиною України малайзійського "Боїнгу МН17" та загибелі 298 осіб. З березня 20-го року в суді Гааги триває слухання стосовно чотирьох обвинувачених, причетних до цих трагічних подій. Стан представництва інтересів держави в суді. Активно прокурори реалізували конституційну функцію щодо представництва інтересів держави в суді. Торік на захист пред'явлено позовів майже вдвічі більше ніж в 2019 році – 41,1 мільярд гривень. Судами задоволено позови та добровільно відшкодовано відповідачами більше 23 мільярдів гривень, що майже наполовину більше. Попереджено вибуття з державної та комунальної власності коштів і майна за позовами прокурорів ще на 1,2 мільярди гривень. Реально виконано судових рішень на 12 мільярдів. Значно активізовано представницьку діяльність в бюджетній сфері та пред'явлення позовів на 4,3 мільярди гривень, що в 5 разів більше, ніж в 2019 році, з них 1 мільярд – за результатами порушень на використання бюджетних коштів на будівництво та ремонт автомобільних Крім того з метою ефективного захисту представництва інтересів держави Офіс Генерального прокурора здійснив вступ в розгляд двох судових спорів, пов'язаних з націоналізацією "ПриватБанку". Так Верховним Судом скасоване рішення судів попередніх інстанцій щодо повернення вкладникам примусово конвертованих коштів під час націоналізації "ПриватБанку" загалом на суму майже 30 мільярдів гривень. Справу передано на розгляд судом першої інстанції, в якому ми забезпечимо участь задля недопущення втрати державних коштів. Підтримуючи публічне обвинувачення в судовому розгляді кримінальних проваджень та реалізуючи представницькі повноваження, наразі прокурори відстоюють в судах інтереси держави загалом на суму 167 Завдяки злагодженій роботі Офісу Генерального прокурора в рамках міжнародного співробітництва або іноземних юрисдикціях, накладено арешт на кошти колишніх високопосадовців та їх оточення в сумі 519 мільйонів доларів США та 4 мільйони євро. Ми вживаємо всіх можливих заходів для повернення вказаних коштів в Україну. Тож, можу вас запевнити, що ми не зупиняємось на досягненому і спрямовуємо свою щоденну діяльність на самовіддане служіння українському народові і Україні. Бо основне наше завдання – підвищити рівень довіри громадськості до органів прокуратури. І я вдячна кожному, хто хто нас справедливо критикує, адже в тому числі, завдячуючи вам, ми стаємо кращими. Я зі свого боку обіцяю, що й надалі вживатиму всіх можливих заходів для утвердження верховенства права, законності та правопорядку, захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів держави і суспільства. Тому що від кожного з нас залежить якою бути Україні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ірина Валентинівна. Будь ласка, запишіться на запитання від народних депутатів України.

Прошу передати слово Денису Монастирському.

Чи змінився підхід до управління цими справами, що Генеральний прокурор не блокує певні розслідування або наполягає на певних розслідуваннях? Або, можливо, запущені певні внутрішні механізми безпеки, які змушують прокурорів бути більш чесними і некорумпованими? Можете розказати саме про причини того, що прокуратура почала працювати якісніше ніж до цього? Дякую дуже за запитання. Щоб на нього відповісти, не вистачить 2 хвилин. Чому прокуратура стала працювати якісніше? Залишилося реально 64 відсотки прокурорів і для прокуратури це шалене перезавантаження, я вам хочу сказати. Чому такий стрімкий ривок? Тому що кожен, враховуючи і Генерального прокурора, хоче показати, що правоохоронна система може бути ефективною і повинна бути ефективною, для цього треба працювати. Тому ви бачите такі показники, тому що ми реально відпрацьовуємо кожного дня 24 на 7. Стосовно інших ваших питань я можу реально проговорити по конкретиці, по конкретній справі. Жодних справ блокування не відбувається. Підозри висуваються тільки тоді, коли є законні для цього підстави. І ми потім можемо прослідковувати кожну висунуту підозру в рамках досудового розслідування і потім в рамках судового судового процесу. Тому, колеги, давайте перестанемо бути популістами і стояти на позиціях законності і верховенства права. Дякую дуже.

минулого року в цій залі був скоєний ще один кримінальний злочин – "накнопкодавили" міністра освіти. І ми точно знаємо, що був факт кнопкодавства, нагадаю, – кримінальний злочин. І, на жаль, на наше звернення Управління державної охорони не відповіло, не надало доказів цього злочину, а потім їх стерло через 14 днів. Я знаю, що вже зараз у вас розслідується факт і притягнення народних депутатів за це кнопкодавство. Я хочу, щоб ви додали туди ще керівництво Управління державної охорони, які знищили докази і фактично стали співучасниками цієї кримінальної справи. Дякую. Дякую. Я так розумію, що це не стільки запитання, скільки мій коментар. Дійсно, є декілька заяв про повідомлення цього факту. Дійсно, кримінальне провадження внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Дійсно, проводиться досудове розслідування. Коли ми вийдемо на певні результати, ви це побачите. Ви знову-таки, шановні колеги, ви бачите, що процес досудового розслідування, а потім судового процесу в Україні нешвидкий. І це тому, що у нас є такий Кримінальний процесуальний кодекс. Хочете нашої швидкої роботи – давайте змінимо Кримінальний процесуальний кодекс. А тут ми працюємо. Будуть результати, буду звітувати. Дякую. Шановна пані Генеральний прокурор, у мене до вас наступні два питання. Перше. Коли ви вже нарешті виконаєте рішення Шевченківського суду і розглянете питання, і закриєте справу проти каналу "Прямий"? Півтора року ви ніяк не можете це зробити, ну, ви особисто рік. Ми вже були у вас особисто, спілкувались, я у вас був. Ви казали, вивчите. Вже час закрити цю справу і припинити тиск на свободу слова. До речі, сьогодні річниця подій на Майдані, коли люди гинули за свободу слова і за демократію. І друге питання. Коли вже нарешті буде звільнено людину, яка другий рік сидить? Другий рік сидить Антоненко, людина, яка воювала за Україну. І до сих пір справа фактично не розглядається. Другий рік людина знаходиться у в'язниці. Коли ви нарешті розберетесь у цій справі? Коли ви вивчите "білоруський слід" у цій справі? Бо це вже перейшло всі межі можливі. Дякую. Дякую за такий емоційний комент. Стосовно тиску на свободу слова і тиску на канал, я вам хочу сказати, що я відношусь до цього професійно. І враховуючи всі тиски, які відбуваються на Генерального прокурора, і з приходом фракцій до мене галасливих перед початком вчорашнього комітету, і стосовно, дійсно, якихось вимагань політичних... Прокурори – це не політики. І ми приймаємо рішення тоді, коли вважаємо, що на це є певні підстави. Це щодо першого вашого питання. Щодо вашого другого питання стосовно справи Шеремета. Вчора дійсно були представники народних депутатів, приїхали якраз коли я виїжджала на комітет, але їм приділили увагу, керуючий заступник проговорив всі ці питання. Коли прокурори передають обвинувальний акт до суду, вони визначаються із своєю позицією. Зараз іде судовий розгляд. Стосовно іншого епізоду, про який ви проговорили, йде досудове розслідування. Тому зараз робити заяви знов-таки, які не будуть містити якогось логічного процесуального продовження, я не буду. Я буду робити свої заяви тільки своїми процесуальними документами. Дякую. Будь ласка, народна депутатка Іонова Марія Миколаївна, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Ми конкретно запитали, коли воно буде виконане? А у мене два питання. Чи вплинув на розслідування справ Майдану той факт те, що Президент Зеленський віддав країні-агресору п'ять беркутівців за два місяці до вироку? це і Павло Аброськін, Олег Янішевський, Сергій Зінченко та інші, які були обвинувачені у вбивстві 48 Героїв Небесної Сотні, 80 людей були поранені. І більше ми знаємо, що процес гуманітарний, на жаль, це не вплинуло, вони не покарані, а процес звільнення заручників заблокований. І моє друге питання. Це ваша позиція щодо Олега Татарова, заступника керівника Офісу Президента, який НАБУ обвинувачується в корупції, а він принаймні не був навіть відсторонений від посади. Я вже не говорю про те, що під час Майдану він був речником офіційним МВС і всіх силових структур під час кривавих подій на Майдані. Дякую. 10:35:12 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Дякую за запитання. Я почну з третього питання, воно логічно відповість на ваше перше питання – про ваші заклики виконувати рішення суду. По Татарову було виконане рішення суду, яке дійшло до касації, де Офіс Генерального прокурора входив в апеляційну інстанцію і в касаційну інстанцію. Питання відсторонення осіб, які не працюють в Офісі Генерального прокурора – це питання не до мене. Питання виконання рішень судів. Я вам відповіла. Питання беркутівців – це політичне питання. Політичних оцінок я не даю. Якщо у нас ви бачите щось в кримінальній юстиції, в кримінальному провадженні, будь ласка, тут вже моя сфера відповідальності. Дякую.

В мене коротеньке питання до Генерального прокурора, воно стосується журналістів, вбитих журналістів, в першу чергу це Шеремета. Президент сказав на прес-конференції, що є докази, вони зібрані слідством. Коли буде вирок? І підтримую, щось треба зробити з вбивством Бузини, бо залякують прямо в суді, залякують і адвокати, і радикали, залякують людей. Як на це реагує Генеральна прокуратура? Дякую за запитання. Я очікувала чогось такого перед завтрашнім засіданням емоційнішого, але дякую, що ми повернулися до журналістів. Це дійсно два різних приклади, в принципі, які відбуваються в суспільстві. справи Шеремета, вона знаходиться в суді. Прокурори виконують свої конституційні функції, і вони це виконують таким чином: вони з'являються, вони представляють свою позицію, жодним чином не зловживають своїми процесуальними правами. Ця справа на контролі. Справа Бузини – так само справа на контролі, так само судовий розгляд. Ви знаєте, що обрали нових присяжних. Ви знаєте, що судові розгляди переносяться, тому що був COVID і учасники процесу хворіли. Але ж прокурори забезпечують свою участь в процесі? Забезпечують. Тому як ми на це реагуємо? Належним ефективним виконанням своїх конституційних функцій. Решта не все залежить від прокуратури, ще є суди, ще є адвокатура і ще є громадянське суспільство, яке так само хоче впливати на цю ситуацію і воно так само є в цій ситуації. Це нормальне українське середовище і я вважаю, що таким чином ми і розвиваємося, в принципі. Кожний має виконувати ефективно свої функції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Бурміч Анатолій Петрович, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Скажіть, будь ласка, шановна пані Генеральний прокурор, уже сьому річницю ми відмічаємо подій на Майдані. Скажіть, будь ласка, чи є надія у суспільства і у нас, що вбивства на Майдані будуть розслідувані? Особливо, що стосується перших вбивств: Нігояна, Жизневського? Тому що там за ознаками – це були сакральні жертви. Чи є у нас надія на те, що буде правда, і ми дізнаємося, як це все було і хто вбивав? Дякую. 10:38:41 ВЕНЕДІКТОВА І.В. Дякую за запитання. Це не просто надія. Я в цьому працюю рік, 20-й. Я зайшла виконуючим обов'язки ДБР, і якраз все, що стосувалося слідства Майдану, коли з Офісу Генерального передавалися справи і формувалось управління слідчих, цим займалась я я тоді в ДБР. Зараз я цим займалася рік в Офісі Генерального прокурора. І ми можемо звітувати, що втричі у нас виросла кількість підозрюваних, втричі виросла кількість людей, які передані з обвинувальними актами до суду, проваджень, перепрошую, стосовно 40 осіб. Тому це не тільки надія, це щоденна праця. І ми собі ставимо за мету: до кінця 21-го року закінчити слідство по основним справам Майдану. Ми рухаємося дуже активно тут і це наша гордість насправді. При чому ми йдемо чітко об'єктивно. Ми не стаємо на боці жодних певних, знаєте, впливів з цього боку. І слідчі ДБР, і прокурори Офісу виконують свою роботу сумлінно і об'єктивно тут. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановна пані Генеральний прокурор, я хотів би задати дійсно, погоджуючись з вами, що ми маємо мінімізувати політичну складову діяльності прокуратури, прості питання стосовно карних норм і відповідно до акту державного аудиту стосовно перевірки компанії НАК "Нафтогаз України". Я дуже уважно ознайомився і хочу задати просте питання. Яких ще фактів, окрім наведених в цьому акті, треба для того, щоб раз і на завжди вирішити питання з керівництвом, зі злочинною діяльністю керівництва НАК "Нафтогаз України". 75 мільярдів гривень, недоплачених в бюджет, 225 мільярдів гривень порушень бюджетної дисципліни, програні два суди по премії, яку він зобов'язаний (незаконно отриману) виплатити, маніпуляції з буферним газом, маніпуляції з резервуванням фінансових коштів на мільярди гривень. Пані Генеральний прокурор, давайте наводити порядок в національній компанії НАК… Дякую за запитання. Я не можу наводити порядки в різноманітних компаніях. Я можу займатися сферою кримінальної юстиції і координацією органів правопорядку. Стосовно цієї компанії, про яку ви зазначили, в тому числі і стосовно акту, про який ви говорили, в нас є декілька проваджень. Слідство в нас триває, ці справи для нас не є якимось невідомими, вони так само заслуховуються раз на два тижні. Тому як тільки ми вийдемо на конкретні результати, про це будуть відомості на сайті Офісу Генерального прокурора. Дякую. Пані Ірино, доброго дня! По-перше, я хочу спитати щодо звільнених прокурорів. Я нагадаю, коли ця зала голосувала за реформи Рябошапки півтора роки тому, ми попереджали, що існує величезний ризик масового оскарження в судах

ви не підписуєте підозри, а призначаєте експертизи, з якими, наскільки мені відомо, не погоджуються ні НАБУ ні САП? Для чого це робиться? Можливо, просто краще

Що стосовно справи "Приват"? Я в справу "Приват" як прокурор зайшла 11 січня 2021 року. Жодного суб'єкту в цьому процесі, спеціального суб'єкту мого нема, блокувати я не можу. Група була попередня з тих прокурорів. До нового року я провела три спільні наради з детективами НАБУ і з прокурорами САП, в цих справах у нас з ними повне порозуміння. Після нового року, коли я вийшла з відпустки, інформація від керівництва НАБУ була про блокування справ до того, коли я навіть зайшла в ці справи як прокурор. Було активізовано слідство, були надані вказівки, строк виконання яких закінчився 12 лютого. 15 лютого в понеділок була у нас спільна нарада, є повне порозуміння в даному випадку. Експертизи неможливо не проводити. Тому що експертизи – це саме той документ, який встановлює збитки. Тут, перепрошую, має бути все ж таки склад злочину, тому ми рухаємося виключно по закону. Крім того, хочу вам нагадати, що безпосередньо я займалася тим, і навіть після цього судді Верховного Суду написали на мене скаргу у Вищу раду правосуддя, щоб зберегти державі більше ніж 28 мільярдів гривень, там до 30 доходить. І це безпосередньо була моя перемога весною 2020 року. Тому я не можу блокувати справи в "Приват" апріорі. Стосовно другого питання, да, є проблематика, ми з нею боремося, потрібна допомога залу Верховної Ради, тому що треба поставити фільтри для атестації, там більше 1,5 тисячі позовів. Комітет має наш законопроект, яким чином нам дійсно нівелювати цю реформу. Дякую.

Дякую. Вельмишановний головуючий, шановна пані Генеральний прокурор! У мене буде до вас запитання щодо того, який стан справи по "Роттердам плюс"? Ми бачили, зараз відбувається, на мій погляд, ганебна ситуація, то закривається провадження, то знову відкривають, то знову закривають, а насправді громадяни України і надалі переплачують, їм в тариф закладається транспортування з Роттердаму вугілля, яке видобувається на Донбасі, це перше. Частково попередні колеги вже за це теж говорили, та інша схема – "Дюссельдорф плюс". Чи буде відкрите кримінальне провадження щодо цього факту? Оскільки газ з Полтавської області продається за ціною плюс транспортування з німецького газового хабу Дюссельдорф. Теж абсурд і на цьому заробляють компанії-прокладки іноземні, так звані газові оператори. Цікавить по першому і по другому провадженню, який буде стан і коли це буде завершено? Дякую. Дякую за запитання. Колеги, насправді я вам дуже вдячна за ці гострі запитання, на які я можу відповісти тут в залі Верховної Ради. Стосовно справи "Роттердам плюс", справа розслідується детективами НАБУ, проц. керівництво прокурорів САП. Тому я дуже поважаю антикорупційну інфраструктуру, я дуже поважаю їх незалежність. І коли там строки досудового слідства або закінчені, або залишився один день, вибачте, колеги, я вважаю, що цією справою має займатися безпосередньо новий очільник прокуратури САП, який зможе передивитися матеріали, передивитися процесуальні рішення всіх і зрозуміти, яким чином правильно діяти і як правильно формувати групу. Тому що суд ВАКС двічі відповів на питання наскільки можна змінювати групу чи не можна, і ВАКС в цьому визначився. Тому я не хочу жодним чином впливати, з одного боку, а з іншого боку – нести потім відповідальність за ті вироки, які може прийняти суд в цій справі. Це справа виключно антикорупційної інфраструктури. Я вважаю так. Що стосується по другому вашому питанню, на сьогоднішній момент у мене немає інформації, якщо ви вважаєте, що треба відкрити провадження, я чекаю від вас заяви про злочин, ми його відкриваємо. Дякую.

реформа Генеральної прокуратури відбулася в 2019-му, можна її там називати Рябошапки або вашим прізвищем, я з цим не погоджуюсь. Чому? Тому що основна реформа і головна історична Генеральної прокуратури пройшла тут в стінах цього залу в 2014 році 14 жовтня. І цей законопроект вся Європа схвалила і дали нам можливість це зробити. У мене два питання. Перше. Своєю реформою ви ліквідували прокурорське самоврядування. Буде воно відновлено, тобто конституційна комісія дисциплінарна працюватиме чи ні? Це перше питання. І друге питання. Це питання стосується Ради прокурорів. Скажіть, будь ласка, коли останній раз… Ви говорили про шість нарад, я розумію, я колись там працював теж в органах і шість нарад я проводив за півдня.

Що таке координаційна робота у правоохоронній системі, я у вас перепрошую, дуже й дуже багато років взагалі прокурори забули що таке. І координаційні наради мають документ, який потім виконується кожним органом правопорядку Нацполом, СБУ, ДБР і так далі, враховуючи те, стосовно чого стосувалася координаційна рада. Тому не плутайте наради кожного дня. Це серйозна підготовка до наради і конкретне виконання цієї наради – від 3 місяців до року. Тому, колеги, це про зовсім інше. Що стосується самоврядування? так само дуже вдячна за питання. Давайте повернемося. І знов таки у комітеті є законопроект. З 1 вересня у нас відбувається відновлення роботи тих "Перехідних положень", який блокували. І для нас дуже важливо, щоб органи самоврядування прокурорського почали працювати належним чином. Це стосується і всеукраїнської конференції це стосується формування Ради прокурорів, це стосується нашої Кваліфкомісії. Тому що без нормальної ефективної, швидкої роботи ми не наповнимо, 30 відсотків у нас зараз дефіцит кадрів, ми не наповнимося, і ми не зможемо активно притягати до відповідальності прокурорів, які були неетичні, неетичні, непрофесійні і так далі. Подивіться уважно звіт, він є у вас і СЕДО, ми його надсилали, там чітко вказана діяльність генеральної інспекції і чітко вказувалися всі кроки, які пов'язані з притягненням прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Дякую. Макар, вибачте, час вже вичерпаний. Час на виступи вичерпаний. Будь ласка, сідайте Ірина Валентинівна. До слова запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань правової діяльності Денис Анатолійович Монастирський. Регламент – до 10 хвилин. Шановний головуючий, шановні колеги, шановні громадяни України! Вчора, 17 лютого, Комітет з питань правоохоронної діяльності розглянув на своєму засіданні звіт Генерального прокурора. Можу сказати, що це завдяки нашому з вами рішенню про підвищення парламентського контролю сьогодні ми бачимо і особистий звіт Генерального прокурора. Тому ми можемо з вами засвідчити про ефективність парламентського контролю, яка однозначно зросла за останній рік. Хочу нагадати, що такий особистий звіт Генерального прокурора за минулі роки востаннє був у 2017 році. Це пов'язано, в тому числі, через те, що попередні прокурори не змогли відзвітувати на той період і не справилися вже на півдорозі. Тому, колеги, наше рішення реалізовується, і це приємно говорити. Наступний звіт, і Генеральний прокурор тут подає приклад іншим правоохоронним органам, які також мають прозвітувати перед Верховною Радою, наступним, я думаю, що буде представник Державного бюро розслідування, але першим і за стан злочинності сьогодні, і по питанню реформи відповідає особисто Генеральний прокурор. Нагадаю, що майже рік тому, 17 березня, вперше в історії України Генеральним прокурором стала жінка – Ірина Венедіктова. Вона почала свій шлях на цій високій посаді у надзвичайно складний час час пандемії, локдауну і, звичайно, непростої триваючої реформи, яка розпочата була за півроку до цього. Ця реформа триває і зараз. Я радий, що ми можемо сьогодні говорити про завершення одного з етапів реформи, а саме – кадрове перезавантаження органів прокуратури, в якому взяли участь понад 11 тисяч прокурів, з яких успішно пройшли і залишилися на посадах на сьогодні понад 7 тисяч прокурів. Сьогодні оновлений Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, і ми очікуємо, що вже протягом наступного місяця почнуть роботу окружні прокуратури. І тут, звичайно, я хотів би звернути увагу і Генерального прокурора, і колег по залу, і всіх правоохоронних органів на те, щоби була чітка узгодженість нових підрозділів прокуратури, поліції, суду і інших правоохоронних органів відповідно до нової карти адміністративних районів, які ми затвердили в минулому році. Це дуже важливо для того, щоби громадяни відчували можливість і досяжність і слідства, і дізнання, і, власне, прокуратури, і суду, що є дуже важливим. Що можна сказати про роботу прокурора за минулий рік, адже це мова іде про звіт. Перше. Звичайно, приємно відзначити, що активізована робота з протидії корупційним правопорушенням, сподіваюсь, що кількість обвинувальних актів, які пішли до суду, співпадуть з кількістю обвинувальних вироків. Адже тут це випробовування не тільки для правоохоронної системи, але і для судової системи, яка, на жаль, сьогодні переживає не кращі роки. І погоджуюсь з вами, пані Генеральний прокурор, про те, що велика надія в цьому питанні є на нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має бути обраним і чітко і незалежним від будь-якого впливу. Також вплинула і ми відзначили важливу роль прокуратури в протидії правопорушення в бюджетній сфері. Згідно вашого звіту, за минулий рік збільшилися надходження від сплати податків до бюджету на майже 50 мільярдів гривень, а це забезпечено завдяки належній протидії ключовим схемам ухилення від сплати податків. Але ми всі розуміємо, що це лише початок і основні схеми і їх подолання лежать в обов'язку правоохоронних органів. Все, що потрібно від відповідних профільних комітетів, зокрема, з питань податків, митної діяльності зроблено або робиться на даний момент. Колеги, я хочу відзначити також вагому роль і розпочату роботу по захисту інвестицій, які надходять в Україну. Створено спеціальний підрозділ в Офісі Генерального прокурора. Я також вважаю, що це лише початок, але однозначно він має сприяти покращенню бізнес-клімату в Україні і сприяти інвестуванню коштів в Україні. Також в цьому контексті хочу зазначити і ефективну діяльність спеціальної комісії, яка утворена нами з вами по захисту інвесторів. Також очевидними є реалізовані заходи з метою формування в суспільстві об'єктивної думки щодо діяльності прокуратури і підвищення рівня довіри до цієї інституції. Адже, звичайно, довіра – це та база, на якій ми з вами, суспільство може довіряти більше повноважень будь-якому правоохоронному органу. Лише спочатку – підвищення довіри і далі збільшення можливих повноважень. Разом з тим є дуже багато що сказати для удосконалення роботи прокуратури. В першу чергу хочу сказати, що за наслідками, і сьогодні це згадувалось, реформи є понад 1,5 тисячі позовів щодо незаконного звільнення. І на сьогодні вже близько 300 судових рішень про поновлення на роботі. Звичайно, це є і проблемою Закону 113 так званого, який ми з вами ухвалювали в цій залі, і практика реалізації роботи прокуратури в тому числі. Я хочу наголосити, що особливо в ці дні, дні пам'ятні – річниці розстрілів на Майдані, мають ще раз і ще раз звучати справи Майдану. Так, дуже добре, що вони почали більш інтенсивно розслідуватись. Але ми вимагаємо, як і все суспільство, завершення досудового розслідування по справах Майдану. Все, що потрібно, Верховна Рада зробила або зробить в найближчий час. І тут я говорю про процедуру спеціального досудового розслідування, яку ми підтримали в першому читанні буквально вчора. Пріоритетом повинна стати в діяльності органів прокуратури протидія злочинам, які вчиняються організованими злочинними угрупуваннями. Звичайно, це найбільша проблема, яка впливає на всю криміногенну ситуацію в країні. протидія злочинам, які вчиняються у військовій, оборонній сфері, захисту екології, які впливають на все населення країни, боротьба з кіберзлочинами і домашнє насильство. Це ті ключові теми, з якими найбільше сьогодні і звертаються громадяни. Хочу сказати, що до Верховної Ради України подвоїлась кількість звернень, зокрема, до нашого комітету зі скаргами на дії правоохоронних органів, в тому числі на дії І тому я прошу звернути особливу увагу на роботу з громадянами, на комунікацію і чітку роботу з ними в межах, визначених законом і кримінально-процесуальним законодавством. Хотів би зазначити, що ми покладаємо на Генерального прокурора великі очікування і сподівання. В першу чергу, що сказав мій колега Андрій Кожем'якін, ми сподіваємось і очікуємо, що в цьому році поновлять свою роботу органи прокурорського самоврядування – це важливо. Ми очікуємо, що кадрове перезавантаження, яке відбулося, дасть можливість ефективно працювати прокурорам і поповнення нових кадрів буде відбуватися виключно за професійним характером, а також за принципом доброчесності. Ми нарешті очікуємо всіх проваджень, пов'язаних з злочинами, скоєними під час Революції Гідності. Ми очікуємо подальшого зменшення рівня злочинності в державі, особливо це стосується тяжких і особливо тяжких злочинів, а також дрібних так званих злочинів, на які, можливо, органи правопорядку звертають меншу увагу, але людям вони впадають в око найбільше. Це те, що стосується їхнього міста, будинку, вулиці. На це треба звернути особливу увагу, а особливо на кількість латентних злочинів в цій сфері. Ми схвалюємо і очікуємо Концепцію розвитку органів правопорядку як органів юстиції, яка має бути розроблена і затверджена, і по ній ми маємо продовжити реформу органів юстиції. А також, я вже згадував це і на завершення ще раз хочу сказати, що має бути узгоджено дії і реформування і утворення нових підрозділів прокуратури, суду і поліції для того, щоб громадяни, і весь механізм міг працювати, і громадяни відчули, що ця система дійсно ефективно працює. Дякую вам за увагу. Комітет прийняв рішення, власне, згідно Регламенту – рекомендував Верховній Раді взяти звіт Генерального прокурора до відома. Дякую вам. зараз в нас за Регламентом обговорення від фракцій і груп, тому прошу записатися на виступи до 3 хвилин від кожної фракції та групи.

Совсун Інна Романівна. Железняк? Шановні колеги, не буде ніхто виступати від "Голосу"? Сухов Олександр Сергійович.

Хочу казати за наболіле – за результати роботи Тимчасової слідчої комісії по фактам пожеж на Луганщині. Всім вже стало відомо, з причини бездіяльності яких посадових осіб військово-цивільної адміністрації сталися двічі ці пожежі та загинули люди. Але, на жаль, для перевірки цих обставин правоохоронні органи не рухаються. Пані Генеральний прокурор, прошу вас надати підтримку прокурору області це єдиний з Державним бюро розслідувань орган, який має можливості працювати в цьому напрямку. питання бездіяльності щодо розслідування злочину відносно чотирьох народних депутатів України, а саме перешкоджання на Луганщині депутатській діяльності. Цей злочин розслідується майже рік. Рішення не прийнято. По-третє, щодо неодноразових звернень народних депутатів Луганщини Шахова, Сухова, Лукашева, Ткаченка, Горбенка про факти корупції, службових зловживань, розкрадань з боку посадових осіб військово-цивільної адміністрації на Луганщині. Чи потрібно створювати тимчасову слідчу комісію для перевірки зловживань під час "Великого будівництва"? Чи можливо нарешті розслідувати ці зловживання і ці злочини? За зверненнями народних депутатів порушено більше ста кримінальних проваджень, які на цей час не розслідувані. Саме головне – це вбивство Сергія Самарського. Чотири роки не розслідується це провадження. Скільки потрібно з трибуни Сергію Шахову нагадувати про не розслідувані злочини, вчинені губернатором Гайдаєм? Прошу вас, пані Генеральний прокурор, взяти на контроль розслідування всіх зазначених фактів. Дякую. Сергій Вельможний, Луганщина, група "Довіра".

Я просив би вас, щоб наша комунікація з парламентом вона була постійною, а не тільки під час того, коли в нас відбуваються такі зустрічі, які передбачені законом. Дійсно, пам'ятаєте, коли ми вас призначали, я вам говорив, що це не крісло Генерального прокурора, а це фактично є електричне крісло. Так і сталося. Ми розуміємо, що дуже складно, що та система, яка формувалася десятиріччями, її дуже важко реформувати та змінити. Ми бачимо позитивні кроки, однозначно, ми бачимо позитивні зміни, вони поки що є точковими. Ми розуміємо, що вам доводиться багато чого робити в ручному режимі. Але нам би хотілося всім, як українським громадянам, однозначно, всім депутатам і вам, щоб ті, хто крав останні роки, хто займався фактично знищенням нашої державності, вони понесли відповідальність. І те, щоб все-таки весна прийшла. Весна прийде, я впевнений в цьому. І давайте спільними зусиллями зробимо все для цього. Тому що якщо вам чогось не вистачає, якщо треба прийняти якийсь закон для того, щоб розслідувалися справи Майдану, щоб у нас припинилися рейдерства, щоб розслідувалася абсолютна більшість справ, давайте ми створимо робочу групу, в яку ввійдуть всі депутати від всіх політичних фракцій і з публічною позицією вийдемо і приймемо необхідні закони, якщо вам щось заважає. Найголовніше, і це запит суспільства, після миру – це справедливість. Тому хотілося, щоб все-таки ця справедливість настала, тому що до мене надходять звернення весь час, наприклад, (я прошу вас записати, зафіксувати), товариство з обмеженою відповідальністю "Нові перспективи", це в Рівненській області. Вони з 2014 року б'ються в тому, щоб своє майно повернути, яке в них незаконно забрали, просто "віджали" рейдери. І коли ми звертаємося до Генеральної прокуратури, Генеральна прокуратура направляє це до місцевої прокуратури і вона пише відписку: "Все добре, ми розслідуємо". З 2014 року. Тому що це і справедливість – це рівність і швидкість вирішення цього питання. Тому, однозначно, ми продовжуємо роботу, ми продовжуємо реформування разом з вами органів прокуратури. Ми розраховуємо на швидку вашу реакцію на всі наші депутатські звернення. І ми розраховуємо на те, що всі українські громадяни, вони відчують, що все-таки справедливість в Україні є, і це не просто слова, які записані нормами в Конституції про те, що в нас правова держава, а це дійсно так і є. І давайте ми це реалізуємо і щоб нам було несоромно ні за свою роботу, ні за Генерального прокурора, якого ми призначаємо. Дякую.

Шановні народні депутати, шановний Генеральний прокурор! По суті, прослухали сьогодні звіт про результати роботи за рік. Це в історії перша така презентація роботи. Але все-таки, на мою думку, я думаю, що це у вас є в думках, а я попробую це озвучити і сказати: дякую вам, народні депутати, що ви прийняли зміни до Закону "Про прокуратуру". Але цими змінами до Закону "Про прокуратуру", які названі були реформою, ви зупинили добір Я не розумію, як можна було прописати і проголосувати в законі, це було до вас, про те, що може особа подати документи, коли має два роки юридичного стажу, а якого, де працювала – невідомо, не вказано в законі, але цим заблокувати кількість кількість співробітників прокуратури. Навантаження, яке відбувається кожного року, воно не зменшується. Зменшуються десь показники реєстрації, десь по тяжкості злочинів, десь по відшкодуванню збитків, десь заволокітили те провадження, але фізично кількість співробітників повинна бути укомплектована на 100 відсотків. Чому я концептуально і принципово ставлю позицію по Генеральній прокуратурі? Згідно закону кажуть про самостійну незалежність слідчого, Але, на мою думку, самостійної незалежності слідчого, її просто не існує, вона визначається в двох аспектах. Перший аспект – це самостійне прийняття рішення. На даний час в законі приймається рішення слідчим за згодою із прокурором або прокурором. Так влаштований закон. Чому я і кажу, що сам прокурор, сама його процесуальна функція процесуального керівництв, вона є основною. На даний час некомплект по прокуратурі, на мою інформацію, складає біля 40 відсотків. Необхідно говорити депутатам про ті речі, що необхідно змінювати закон і дозволити молоді подавати документи і приймати участь в конкурсі на зайняття посад. А коли буде 100 відсотків укомплектування Офісу Генерального прокурора, місцевих прокуратур і тих осіб, на яких покладена функція згідно закону, – процесуального керівництва, тоді і можна давати реальні показники і результати, за них відповідати. На мою думку необхідно більше ініціювати змін до законодавства, щоб запустити повноцінно роботу Генеральної прокуратури. Дякую вам. Лубінець Дмитро Валерійович. Шановні громадяни України, шановні народні депутати, президія, шановний Генеральний прокурор! Депутатська група "За майбутнє" в цілому відзначає позитив. Шановні народні депутати, у нас вперше Генеральний прокурор показує позитивний приклад, коли звітує в парламенті, який його призначав, за рік своєї роботи. Якщо чесно, я дуже уважно слухав вашу доповідь. Я хотів би, щоб всі народні депутати так само уважно слухали, а не ходили по залу. Бо повагу Генерального прокурора до парламенту ми побачили, він відзвітував, а повага парламенту, ну вибачте, давайте теж показувати приклади. Депутатська група "За майбутнє" складається виключно з мажоритарників, ми всі відмічаємо позитивні зміни, які відбуваються на місцях і, дійсно, рівень комунікації прокурорів став кращий і вищий. І це стосується не тільки народних депутатів, а й наших виборців, всі відмічають, що зайти до районного прокурора, до обласного прокурора, стало набагато легше. І ми вважаємо, що це є теж позитивний приклад. Крім цього набагато більше довіри до інституції прокурорів на місцях і ми хочемо, щоб ця практика дійсно продовжувалась. Також як голова профільного комітету, пані Ірина, який відповідає за тимчасово окуповані території, за АР Крим, я окремо хотів би подякувати за прокурорів, які займаються Кримом, які займаються окупованою територією Донецької і Луганської областей. Водночас є проблеми і ми хочемо, щоб від вашого Офісу надійшли законодавчі зміни, які допоможуть вам в розслідуванні, якомога скорішому розслідуванні злочинів, які відбувалися і відбуваються на території Автономної Республіки Крим, і на території окупованої частини Донецької, Луганської областей. Також до нас надходять численні звернення громадян, які або відбували покарання, або до окупації Донецької, Луганської областей почалися судові засідання щодо їхньої провини. На жаль, всі матеріали залишилися на окупованій території і фактично 7 років люди ходять в статусі, у процесуальному статусі або обвинувачуваних і не розуміють, яким чином можна закінчувати ці судові розслідування. Також є одна проблема для Донецької і Луганської області – це немає судово-експертної установи для Донецької і Луганської області, і це затягує час у розслідуванні, що теж негативно впливає. депутатська група "За майбутнє" відмічає позитив і довіру. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, ми заслухали звіт Генерального прокурора, але ми чомусь не почули: а де ж ті високопосадовці, які сіли за грати за цей рік, а де повернуті мільярди з "великого крадівництва" чи з митниці, чи з інших сьогоднішніх корупційних годівниць? Це те, що ми хотіли від вас почути, тому що це і є справжній звіт. Ви знаєте, ми задавали вам це питання, я хотів би ще раз звернути вашу увагу. Ви є захисниця права в Україні і ми вимагаємо від вас, щоб ви виконали рішення суду і припинили переслідування свободи слова у вигляді переслідування телеканалу "Прямий". Ми вимагаємо від вас, щоб нарешті ті, хто рівно 7 років тому, от в цей морозний ранок, в такий же морозний ранок, вбивав десятками українців, щоб вони понесли за це відповідальність. І коли ви відпускаєте беркутівців за два місяці до вироку, це означає, що справедливість не прийде, і ті, хто має бути покараний, не будуть покарані. А ми всі цього чекаємо: і все суспільство, і вся країна, і вся держава. Знаєте, ви себе назвали "оком государевым". Я вам хочу сказати, що це цікаве порівняння. Взагалі Феміда, богиня, вона має бути з пов'язкою на очах. Але, знаєте, якщо ви вже хочете бути "оком государевым", то я вам хочу нагадати слова про те, що ви не бачите колоду в оці влади, ви не бачите колоду в оці влади, при тому, що бачите скалку в оці опозиції – оце велика проблема, розумієте. Коли в оці влади є такі колоди величезні, як пан Татаров, пан Єрмак, а їх ви не бачите, і оце велика проблема. І тоді виникає питання, що ж з "оком" відбувається? І я думаю, що вам тут треба дивитись. Я хочу сказати вам, у нас сьогодні 18 лютого, до весни залишилось 10 днів. І я хочу і прошу вас стати справжнім Генеральним прокурором України, справжньою захисницею закону і верховенства права. І, якщо це так, то тоді не буде такого, що зараз в сесійній залі сидить депутат від "Слуги народу", про якого Зеленський сказав у вересні місяці, що він буде сидіти у в'язниці, а він сидить тут в залі і з прокурором він зустрічається не в залі суду, а зустрічається, слухаючи ваш звіт. Я хочу сказати вам, що якщо дійсно приходить весна, то мають підготуватися оточення Зеленського: Єрмак, Татаров, всі інші депутати від "Слуги народу", які сьогодні тут займаються корупцією – приготуватися до посадки. І тоді суспільство скаже: "Ви справжній Генеральний прокурор!" Ми на це чекаємо і я сподіваюсь, що наступний звіт ваш почнеться саме з цих слів: "Ми боремося з корупцією тут і зараз, а не розповідаємо вам якісь історії". Дякую. А.А. Доброго дня, шановні колеги! Шановна пані Ірина, я ще раз хочу повторити те, що я казав під час задавання питання. Мені здається, все ж таки ви зі мною погодитесь, що реформа історична, знову-таки без лапок, вона відбулася не з змінами до Закону "Про прокуратуру" у 2019 році і кому це було вигідно – ще невідомо до цих пір, а 10 жовтня у 2014 році. 5 років ми займалися в цьому парламенті разом з міжнародними експертами і в тому числі з вашим учбовим закладом тоді, ви нам теж допомагали відпрацьовувати цю реформу про прокуратуру. Ми отримали схвальний висновок Венеційської комісії, Європейського Союзу. І те, що ми взяли на себе зобов'язання з 1996 року, в 14-му році, в кінці кінців, хоча було дуже складно, повірте мені, навіть з тією владою післямайданною, яка була в 14-му році, це зробити. Що відбулося тепер по так званим змінам 2019 року. Ще раз кажу, дуже прикро, що сьогодні майже знищено дійсно це прокурорське самоврядування, ліквідована комісія дисциплінарна, яка повинна займатися добором кадрів, яка повинна виносити дисциплінарні якісь, вибачте, поради тим чи іншим прокурорам. Це перше. Сьогодні ми маємо повернення, на жаль, повернення всього того, що ми зробили в 2014 році в обов'язках Генерального прокурора, про що нас Європа дуже сильно попереджала і не хотіла погоджувати, повернення до тих самих функціональних можливостей. Сьогодні в цих змінах що мається на увазі. Сьогодні Генеральний прокурор, на жаль, він сам створює кадрові комісії, він сам їх ліквідовує, він сам наказує, він сам приймає, займає, все робить сам. Тобто те, що ми не хотіли і нам казали, це не правильно, воно знов повернулося. Тому я вважаю, що повернення, як ви сьогодні сказали, ми будемо сподіватися, що це відбудеться. Я хочу сказати, що хотіли ми почути в вашому звіті і, на жаль, ми не почули. Так, рівень злочинності падає і це добре. Але раніше, коли ми бачили в цьому залі виступи, це не перший звіт, вони були ще в цьому залі. Ми не побачили відображення інформації по регіонах, її немає. Тобто є взагалі, а по регіонах – немає. І, на жаль, ми не почули, не сказано про навантаження на прокурорів, слідчих – те, про що казав пан Мамка і таке інше. Але що позитивного хотів би сказати, що сьогодні, ну, не ваша це була в 19-му році там, скажемо так, вина в цих змінах. те, що ви сьогодні не ходите по телешоу і не розказуєте про справи, які ще не заведені, – це дуже добре, це позитив. Дякую. 11:21:03 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, час на виступи вичерпаний, час на доповідь Генерального прокурора так само, як і на звіт Офісу Генерального прокурора. Я вам хотів би подякувати, Ірино Валентинівно, і за сьогоднішню доповідь у парламенті, і за вашу роботу. Дякую. Успіхів! Шановні колеги, надійшла заява про реальну перерву. Але є пропозиція. Дивіться, реальна перерва закінчиться в нас без десяти дванадцять. Є пропозиція розпочати і перерву, яка повинна початися о 12-й, трохи раніше, і повернутися до роботи о 12:20. Немає заперечень? Немає. Оголошується перерва. Дякую.